kolege. Evo Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji u borbi protiv kriminala prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 495 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakon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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja? Da. Državni tajnik Ivica Buconjić, dakle državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvolite. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Štovane dame i gospodo saborski zastupnici. Evo bio sam tu prije neki dan isto po sličnoj tematici. Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova je zadnjih godina intenziviralo aktivnosti oko pokretanja postupaka sklapanja bilateralnih ugovora o policijskoj suradnji sa ministarstvima drugim zemalja, prije svega sa zemljama iz regije, iz Europe i Europske unije, ali i sa drugim izvaneuropskim zemljama sa kojima postoji interes sklapanja ugovora budući da postoje određene specifičnosti oko zajedničkog interesa u borbi protiv najtežih oblika kriminala. Jedna od tih zemalja sa kojima je utvrđen zajednički interes za potpisivanje ovakvog bilateralnog ugovora je i Država Izrael pa je zbog toga i ministar Karamarko potpisao sporazum 16. rujna 2009. godine kojim će policije Republike Hrvatske i Države Izrael dobiti još jedan značajan pravni okvir za bolju, efikasniju i učinkovitiju suradnji u borbi protiv kriminaliteta na teritorijima Republike Hrvatske i Države Izrael, ali i svih drugih oblika međunarodnog kriminaliteta bez obzira na zemlju porijekla i na zemlju odvijanja kriminaliteta. ovaj zakon kojim će se potvrditi ovaj sporazum biti još jedan doprinos u pojačanju učinkovitosti Ministarstva unutarnjih poslova u borbi protiv međunarodnog kriminaliteta. Hvala lijepa. Hvala. Odbori? Zakonodavstvo, unutarnju politiku, pravosuđe? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji u borbi protiv kriminala jedan je u nizu međunarodnih ugovora koje Republika Hrvatska sklapa sa drugim državama u cilju promicanja i produbljivanja međusobne suradnje u području borbe protiv kriminala. Općepoznato je da je međunarodna suradnja jedan od glavnih čimbenika za uspješnu borbu protiv organiziranog kriminala. Zbog toga izvršenje ovog ugovora imat će određeni utjecaj i za sigurnost Republike Hrvatske. Iako Republika Hrvatska ima suradnju i svoje predstavnike u Interpolu, Europolu i Regionalnom centru za borbu protiv organiziranog kriminala dobrodošla je i nadalje razmjena iskustava sa zemljama u regiji i i Europskoj uniji kao i sa ostalim državama koje su spremne dati svoj doprinos u borbi protiv organiziranog kriminala. I ovim ugovor sa Izraelom Republika Hrvatska daje svoj doprinos međunarodnoj suradnji i razvoju djelotvornih sredstava nužnih za suočenje sa problemom organiziranog kriminala. U okviru suradnje ugovor se obje države obvezuju na suradnju u prevenciji, suzbijanju i kažnjavanju teških kaznenih djela, a posebice organiziranog kriminala, posebno u području kaznenih djela protiv života i tijela, kaznenih djela u svezi sa proizvodnjom i nedopuštenom trgovinom opojnim drogama, psihotropnim tvarima itd., itd., trgovanje ljudskim bićima, uključujući nezakonite migracije i krijumčarenje ljudi, seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, kriminalnih radnji povezanih sa terorizmom, iznuđivanje novca, krađe, nezakonite trgovine i preprodaje oružja, streljiva, eksploziva i drugih opasnih tvari, falsificiranja, kaznenih djela na području gospodarskih i financijskih djelatnosti, kaznenih djela protiv imovine kao što je krađa i nedopušteno trgovanje umjetničkih djelima itd. Znači, čitav niz kaznenih djela koje su obuhvaćene ovim sporazumom. U okviru suradnje predviđena je razmjena policijskih stručnjaka, a ostavljena je i mogućnost za upućivanje časnika za vezu koji će biti raspoređeni u odgovarajuća veleposlanstva, uz dodijeljen diplomatski status. Predviđena je također suradnja i u razmjeni iskustava u korištenju forenzičke tehnologije i sredstava. Posebno se definira postupanje sa klasificiranim podacima. Također su određeni i uvjeti koji se trebaju poštovati u svrhu zaštite osobnih podataka koji se razmjenjuju u okviru suradnje. Ovaj ugovor predstavlja i element daljnjeg unapređenja i produbljivanja međusobne suradnje dviju država i doprinosi nastavku učvršćivanja i razvijanja prijateljskih odnosa Republike Hrvatske i Države Izrael. Stoga će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati potvrđivanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji u borbi protiv kriminala. Hvala. (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić,

Hvala, gospodine potpredsjedniče. Hvala na razumijevanju, a s obzirom da ste i vi neko vrijeme bili u ovoj situaciji jasno mi je da me razumijete. Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u borbi protiv kriminala s Konačnim prijedlogom zakona će svakako klbu HDSSB-a prilikom glasovanja prihvatiti. O samom prijedlogu zakona nema se, ne može se rekao bih puno raspravljati jer je zaista u njemu u svim člancima rečeno i u svezi ciljeva donošenja ovog zakona i sporazuma sa, ugovora sa Državom Izrael i o onome što proizlazi iz ovoga ovoga prijedloga zakona. Naime, svima nam je jasno da je Država Izrael zemljopisno gledano bliskoistočna država, svima nam je jasno da tim područjem kao i evo našom da kažem produženom balkanskom rutom prolazi i odvija se veliki dio kriminalnog miljea i kriminalnih aktivnosti. Zbog toga sam se i prijavio za ovu raspravu da kažem da posebno pozdravljam i posebno mi je drago da je u članku 3. naznačeno koja su to kaznena djela kod kod kojih će ugovorne stranke, dakle surađivati u borbi protiv proizvodnje i nedopuštene trgovine opojnim drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima. Zatim trgovanja ljudskim bićima, zatim kriminalnih radnji povezanih s terorizmom. Također nam je evo u svezi ove zadnjeg stavka, dakle kriminalne radnje povezane sa terorizmom vrlo dobro poznato i zbog toga možda i nije tako beznačajno da se i Republika Hrvatska i Država Izrael potpišu ovaj sporazum s obzirom na odvijanja, globalne političke situacije i pojavu terorizma upravo u okruženju Države Izrael odnosno cijelom Bliskom Istoku. Zatim, s obzirom na nekakva druga saznanja bitno je da u ovome članku 3. stoji da će se obje države, dakle boriti protiv krađe, nezakonite trgovine oružja, streljiva, eksploziva i drugih opasnih tvari. Mislim da ne treba naglašavati koliko je značajan i ovaj stavak, a u svezi također jedne geopolitičkog statusa obje države. O drugim teškim kaznenim djelima koja su ovdje nabrojana jasno da ne treba ni govoriti jer su nabrojana i jer je u ovome članku 3. zakona zapravo sve, sva teška kaznena djela su i zahvaćena. U članku, dakle tu se radi i o pranju novca kao i nedopuštenog trgovanja umjetničkim djelima ili povijesnim predmetima. U članku 5. obje stranke u ovome ugovoru, dakle i Država Izrael i Republika Hrvatska mogu uputiti časnike za vezu koji pružaju savjete i pomoć. Također je značajno naglasiti da se radi praćenja provedbe ovoga ugovora osniva i Hrvatsko izraelski zajednički odbor. Sve u svemu kada se pročitaju članci ovoga ugovora, odnosno prijedloga ugovora i kada se vidi i u članku 10. čemu zapravo služe, dakle ti podaci, čemu služe časnici za vezu, čemu služe podaci koje jedna strana drugoj upućuje kao pošiljatelj ili pošiljateljica. U tom slučaju i kada se govori i o tajnosti podataka, dakle i jedne i druge strane, o tome da se obje strane trebaju izvijestiti jedna drugu o rezultatima tih saznanja, primljenih saznanja, dakle nakon primanja tih saznanja i pisanih dokumenata. klub HDSSB-a s obzirom na sve ovo što sam izrekao, dakle da se radi i o značaju i o da kažem određenoj vrsti i unutarnje sigurnosti, a vezano i uz geostrateški, geostrateški, geopolitički položaj i jedne i druge države da dalje ne duljim, klub HDSSB-a će prihvatit ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Izraela i Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Niko Rebić.

o suradnji u borbi protiv kriminala uspostavlja se pravni okvir za međusobnu suradnju dviju država u borbi protiv kriminala. Ovaj prijedlog zakona uređuje pitanja koja se odnose na područje i način suradnje ugovornih stranaka u tome području. U odnosima dviju država sklopljen je niz dvostranih ugovora kojima je polazeći od zajedničkih i posebnih interesa pravno uređen čitav niz područja suradnje od interesa za obje države. Za djelotvornu i učinkovitu borbu protiv svih oblika kriminala od presudne je važnosti međunarodna suradnja. Dakle, važnost i potreba međunarodne suradnje u suzbijanju kriminala u interesu je Republike Hrvatske kao i produbljivanje suradnje i na ovome području sa Državom Izrael. Cilj međusobne suradnje koja će se ostvariti temeljem ovoga ugovora je pružanje međusobne pomoći i usklađivanje djelovanja u borbi protiv svih oblika kriminala. Zbog toga djelovanje na ovom području se uređuju dvostranim ugovorom. Mišljenja sam da je interes Republike Hrvatske da se što prije završe svi postupci potrebni za stupanje na snagu ugovora između dvije države, jer bi se time stvorili svi zakonski uvjeti za učinkovitu provedbu svih oblika suradnje predviđenih ovim ugovorom. Porast međunarodnog kriminala, porast zlouporaba i nezakonite trgovine drogom diljem svijeta ovom ugovoru između Hrvatske i Izraela daje dodatnu težinu. Prihvaćanjem ovog Prijedloga Zakona o potvrđivanju ugovora dvije će države u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima svojih država međusobno surađivati u sprječavanju, otkrivanju i kažnjavanju teških kaznenih djela kriminala u područjima predviđenih i određenih ovim ugovorom. U okviru suradnje na području obuhvaćenim ovim ugovorom između nadležnih tijela dviju država, mogu se razmjenjivati policijski stručnjaci. Svaka ugovorna strana može drugoj uputiti časnike za vezu koji će biti raspoređeni u odgovarajućim veleposlanstvima, uz dodijeljen diplomatski status. Svrha upućivanja časnika za vezu ima za cilj unapređivanje suradnje, a posebno pružanje pomoći u obliku razmjene informacija i svrhu preventivne i represivne borbe protiv kriminala. Časnici za vezu pružaju savjete i pomoć, oni nemaju ovlasti za samostalno izvršavanje policijskih mjera, kao i drugim sličnim ugovorima i sporazumima između država i ovim je predviđeno da svaka strana može odbiti suradnju u slučajevima koji mogu ugroziti njezin suverenitet, sigurnost ili nacionalne interese. Sve u svemu držim da nema niti jedan razlog da ne prihvatimo ugovor. Mišljenja sam da jedna i druga država imaju interes i potrebu međusobne suradnje u borbi protiv kriminala, zato ću podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Ivan Šantek. **Šantek, Ivan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Republika Hrvatska i država Izrael sklopili su više dvostranih ugovora kojima se pravno uređuje čitav niz područja suradnje od interesa za obje države. cilju međusobne suradnje koja će se realizirati temeljem ovog ugovora je pružanje međusobne pomoći te pospješivanje djelotvornosti i usklađivanje djelovanja u borbi protiv svih oblika kriminala, te zbog toga postoji potreba da se djelovanja na ovom području urede dvostranim ugovorom. odredbu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael uz suradnju u borbi protiv kriminala uspostavlja se pravni okvir za međusobnu suradnju dviju država u području borbe protiv kriminala, što konkretno podrazumijeva međusobnu suradnju u prevenciji, suzbijanju i kažnjavanju teških kaznenih djela kriminala u područjima određenim ugovorom. Naročito je potrebno naglasiti da će realizacijom ovog ugovora države surađivati i pomagati jedna drugoj u sprječavanju dopuštene trgovine opojnim drogama, …/Govornik se ne razumije./… tvarima, te tvarima koje se koriste u njihovoj nedopuštenoj proizvodnji, kako je priznato važećim zakona obje zemlje. U svezi s tim stranke će nastojati razmjenjivati informacije pojedinosti u svezi nedopuštenog korištenja trgovine opojnim drogama i …/Govornik se ne razumije./… tvarima te o načinima borbe protiv njih, koordinirati aktivnosti njihovih relevantnih službi koje se bave suzbijanjem zloupotrebe i nedopuštene trgovine opojnim drogama i …/Govornik se ne razumije./… tvarima, jednako kao i kaznena djela koja iz njih proizlaze. Dijelit će svoja saznanja, iskustva te međusobno se poticati radi proučavanja i istraživanja na području prevencije postojećih metoda, organizacijskih struktura u svezi prevencije i borbe protiv pojave korištenja opojnih droga. Radi praćenja provedbe ovog ugovora osniva se isto tako i hrvatsko-izraelski zajednički odbor sastavljen od predstavnika obiju ugovornih stranaka koja će se sastajati po potrebi, na zahtjev bilo koje od ugovornih stranaka naizmjenično u Zagrebu i Jeruzalemu. Hrvatsko-izraelski zajednički odbor odgovoran je za koordinaciju aktivnosti predviđenih ovim ugovorom, te može uključivati kad bude potrebno i stručnjake …/Govornik se ne razumije./… nadležnih tijela odgovornih za provedbu ovoga ugovora. Na kraju, smatram da je upravo suradnja između dviju država oko sprječavanja distribucije droge najvažniji dio ovog ugovora, i zbog toga, ali i zbog svega drugog gore navedenog podržat ću donošenje ovog zakona. Hvala Hvala. Gospodin zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite. načelnog podržavanja zapravo svakog sporazuma koji ima za cilj unapređenje policijske i svake druge suradnje u borbi protiv kriminala ja bih istakao nešto šta je važno, a posebno kad se radi o državi Izrael. Upravo ovaj dugi niz godina, zapravo nerješavanje te situacije da nismo imali ovakvu vrstu sporazuma je isključivo i po meni bitno jer je tu trebao biti koncept. ne smeta potpredsjedniče, nema nikakvih problema. Bolje da je vesela atmosfera, prema tome nije nikakav za mene problem. Ono šta je bitno, radi se o državi koja je uvijek koristila na neki način malo i specifične metode u svome djelovanju, moje iskustvo govori da smo zapravo imali puno puta situaciju kojima su se neke stvari bez ovog sporazuma nisu se mogle realizirati, a vi vrlo dobro znate da su oni na žalost zbog svog okruženja, pa čak i djelovanja prema vani bili prisiljeni, neću sad reći, upotrebljavati nešto što drugi ne rade, ali kod Izraela je sama činjenica da moraju štititi svaku svoju nogometnu, rukometnu ili bilo koju drugu ekipu sa posebnim policijskim službenicima, dovodila do toga da sami možete biti svjesni koliko su izloženi opasnim situacijama i prijetnjama. S druge strane, svaki ugovor i svaka vrsta ovakvog ugovora je dvostran. To znači vi nešto dajete, s druge strane ćete za to i dobiti određene podatke. I nije bez razloga da je to važno za Hrvatsku, ja ću sad gledati onaj dio koji je nama bitan, a to je da smo mi imali jako puno stvari koje su se upravi i u državi Izrael događale, a bile su od interesa Republike Hrvatske, ne ulazeći u detalje iz razumljivih razloga, mislim da i skrivanje određenih osoba tamo, pa i skrivanje sredstava itd. će bar na policijskoj razini biti riješeno. Zašto spominjem tu policijsku razinu? Naime, svima nam je poznato kako izgledaju problemi sa međunarodnom pravnom pomoći, koliko toga treba zapravo učiniti i da tek po pokretanju sudskog postupka vi dolazite u situaciju da možete doći do nekih stvari. Šta se tiče policije, postojanjem ovakvih ugovora zapravo relativno bez problema policija može doći do onih podataka koji mogu biti osnov za pokretanje postupka. Samo sam htio naglasiti da je posebno važno, i iz tog razloga pozdravljam upravo sa državom Izrael sklapanje ovakvog sporazuma. Hvala. Hvala. I gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael, u suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala zaslužuje našu pažnju i zaslužuje našu punu potporu. Iz čitavog niza razloga želim o tome nekoliko riječi. Prije svega ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela u suradnji u borbi protiv kriminala rezultat je zajedničke želje za promicanjem i produbljivanjem međusobne suradnje u području borbe protiv kriminala. Ujedno predstavlja dobar element i dobar temelj glede unapređenja i produbljivanja sveukupne međusobne suradnje između dviju država. Prevencija, suzbijanje i kažnjavanje teških kaznenih djela itekako je važan zajednički interes, dio je sveukupne sigurnosne politike ne samo RH nego i čitavog niza međunarodnih organizacija. Želim istaknuti neke dijelove ovog ugovora. U čl. 1. jasno je naglašeno da će odgovarajuće stranke ovog ugovora surađivati i pomagati jedna drugoj u sprječavanju nedopuštene trgovine, prije svega opojnim drogama, psihotropnim tvarima te tvarima koje se koriste u njihovoj nedopuštenoj proizvodnji. Ta suradnja između Izraela i RH ima poseban značaj ako se gleda u kontekstu mediteranske suradnje. Ako se gleda jedan širi geopolitički sadržaj pozicija Izraela, odgovornost Izraela za sigurnost i sprječavanje ilegalne trgovine Sredozemnom moru, ali isto tako istovremeno odgovornost RH i svih institucija da se minimizira poroznost granica glede ilegalne trgovine kroz Jadransko more. Ta suradnja između Izraela i RH nudi Ministarstvu unutarnjih poslova velike, možda rekao bih čak, možda se čini da je pretjerivanje, neslućene mogućnosti u smislu usvajanja novih znanja, usvajanja novih tehnologija, modernizacije, opremanja, unapređivanja procedura i svega onoga što je važno kako bi ta suradnja bila u interesu ne samo dviju država nego i u interesu šire međunarodne zajednice. Nadzor "plave granice" ili tzv. integrirani nadzor "plave granice" itekako je važna odgovornost Ministarstva unutarnjih poslova i u okviru Europskih integracija, a mislim da ta bilateralna suradnja sa Izraelom Republici Hrvatskoj i Ministarstvu unutarnjih poslova može dati posebnu dimenziju i posebnu snagu. Poroznost granica kroz more je ipak izuzetno velika i ovisi o kvaliteti sposobnosti i organizaciji i naših institucija ne samo kao interes RH nego kao interes šireg europskog sigurnosnog prostora. Značajan dio afganistanske droge prolazi kroz ta područja. Balkanska ruta za koju se procjenjuje da vrijedi godišnje od 500 do 600 milijuna eura zaslužuje posebnu pažnju. Specifičnost Izraela u smislu sposobnosti, opet naglašavam, organizacijskih, tehnoloških opremanja i zajedničke suradnje velika je prilika za Ministarstvo unutarnjih poslova i tu priliku treba na najbolji mogući način iskoristiti. Rekao sam geopolitički položaj, tehnologije, tehničke sposobnosti, organizacijske sposobnosti izraelskih institucija, obavještajne sposobnosti, situacijska analiza, sposobnost institucija da razumiju što se dešava u prostoru iza granica pojedinih država u smislu ilegalne trgovine kako bi prevencija bila što je moguće učinkovitija. ću i sjećam se dobro jedne svoje posjete Ministarstvu obrane, skoro pred 15-ak godina Izraelu. U toj prezentaciji na prvom slajdu je bilo mala država, koja svoju snagu traži, nalazi, postiže i dostiže u znanju, znanosti, tehnologijama. Izazov za RH i u i u širem kontekstu,a posebno u kontekstu ove suradnje. Svakako iz mojih osobnih razgovora sa različitim izraelskim ekspertima u različitim područjima primijetio sam izuzetnu otvorenost i sposobnost za jednu otvorenu partnersku suradnju. Toga Ministarstvo unutarnjih poslova treba biti svjesno pri provedbi ovog ugovora jer on, kao što sam rekao i naglašavam i ponavljam, nudi nemale mogućnosti. Mi imamo čitav niz sličnih ugovora koje konzumiramo po automatizmu, ali itekako moramo biti svjesni i sposobni prepoznati gdje možemo nešto naučiti, gdje možemo kroz tu vrstu bilateralne suradnje biti sposobniji, kvalitetniji, pametniji jer to je proces sazrijevanja i jačanja jačanja sposobnosti i konkurentnosti ne samo državnih institucija nego države u cjelini. Sprječavanje i suprotstavljanje organiziranom međunarodnom kriminalu nije samo sigurnosna i politička zadaća. U ovom kontekstu, kao što sam rekao, može biti i zadaća i izazov za usvajanje novih znanja i tehnologija i za suradnju sa našim Ministarstvom znanosti. Borba protiv terorizma o čemu Izrael ima itekako važnu ulogu zaslužuje posebnu pažnju. Trgovina, preprodaja oružja, streljiva, eksploziva svakako dio je naših odgovornosti koje imamo prema čitavom nizu međunarodnih ugovora, ali u svakom slučaju Izrael predstavlja državu koja ima ja bih rekao možda najbolji uvid i nadzor nad svim tim procesima. U čl. 5. pruža se dobra, izvrsna suradnja između časnika za vezu, između pojedinih institucija i dijelova Ministarstva unutarnjih poslova i kroz procese obrazovanja, treninga itd. Iz svih tih razloga u čl 7. je jasno definiran i cilj koji treba institucionalno i organizacijski jačat taj oblik bilateralne suradnje kroz odgovarajući hrvatsko-izraelski zajednički odbor koji će biti sastavljen od predstavnika obiju ugovornih stranaka i koji će se sastajati po potrebi na zahtjev bilo koje od strana. Iskustvo u korištenju forenzičke tehnologije svakako interese je zajednički. Iz svih tih razloga rekao bih ovo je itekako važan prijedlog zakona koji nudi značajne mogućnosti i sposobnosti unapređenju kvaliteta Ministarstva unutarnjih poslova glede suprotstavljanju organiziranom kriminalu u interesu RH i u interesu procesa integracije RH u europsku obrambenu i sigurnosnu arhitekturu. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu.